продължаваме заседанието. Направено е искане за декларация от парламентарната група на ГЕРБ-СДС – заповядайте.

Господин Председател, благодаря Ви. Уважаеми дами и господа народни представители! През последните тридесет години демократична България води тежка битка, за да скъса с тоталитарното си минало. Най-агресивната, най-бруталната и същевременно най-перфидната част от това минало е неговият репресивен апарат, с други думи структурите на Държавна сигурност, виновни за съсипването на съдбите на стотици хиляди български граждани. Ако има територия, където тази битка да е била особено ожесточена, това е полето на българската дипломация и системата на Министерството на външните работи. Защо? Защото в продължение на 45 години именно Държавна сигурност гарантираше това – българската външна политика да бъде функция на външната политика на Кремъл, а дипломатите ни – безгласна буква в света на международната политика. За щастие българската десница имаше волята да се противопостави на метастазите на комунистическия и репресивен апарат и да изолира сътрудниците на Държавна сигурност от процеса на вземане на решения по важните въпроси на външната ни политика и на нашите европейска и атлантическа интеграция. Затова в годините, в които управляваха трите правителства на Бойко Борисов, и по време на мандата на президента Росен Плевнелиев беше въведена практиката да не се назначават нито на посланически постове, нито в политическото ръководство на Министерството на външните работи сътрудници и агенти на Още през 2011 г. по този повод Народното събрание прие изрична декларация за отзоваване на посланиците с принадлежност към тоталитарните тайни служби. Днес България се управлява от нова власт, част от която

Както видяхме, само за седмица за главен секретар бе назначен Иван Петров – секретен сътрудник „Балинов“ на Първо главно управление на Държавна сигурност; съветник на министъра ще бъде Петър Воденски – секретен сътрудник „Велинов“ към Генералния щаб на БНА; за началник на кабинета е назначен Петьо Петев – секретен сътрудник „Динов“ от Първо главно управление на Държавна сигурност, а за капак, от вчера знаем, че Петко Сертов – кадрови офицер във Второ главно управление на Държавна сигурност, е назначен за съветник. В същото време се готви пенсионирането на способни дипломати с огромен опит, които са участвали пряко в преговорите, които ще определят защитата на българския национален интерес в следващите месеци, и нашият въпрос е: а кога ще пенсионираме Държавна сигурност? Миналата седмица при гласуването на новия кабинет Ви предупредихме, че мрежата на Държавна сигурност се готви за реставрация. Дори от тази трибуна Ви казахме, че мрачни примордиални същества ще изпълзят от леговищата си, за да овладеят държавата отново. За съжаление, реставрацията се случва пред очите ни, и то много по-бързо от очакваното. Иска ни се да чуем мнението на така наречените партии на промяната – „Демократична България“, „Има такъв народ“, „Продължаваме Промяната“, по въпросните назначения: стоите ли зад тях, и ако не ги подкрепяте, да Ви попитаме кой направи тези назначения, кой управлява процесите по завръщането на Държавна сигурност на ключови позиции във властта? Да не се окаже, че сме били прави и за друго, че реалната власт всъщност се намира в Президентството, а лицата на промяната са фасада, която се разпада драматично. Очевидно кръстникът на коалицията Румен Радев бърза да наложи волята си навсякъде в администрацията. Ние от Коалиция ГЕРБ-СДС категорично заявяваме, че не приемаме и никога няма да приемем реабилитирането на комунистическия режим, неговата тайна полиция и възприемаме направените назначения за целенасочена провокация срещу европейското бъдеще на страната

Благодаря, господин Митов. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение за промяна в днешния дневен ред, а именно: точка трета – Избор на постоянни комисии, да се гледа като точка втора от настоящия доколкото мисля, че вече сме готови със състава на комисиите и можем да… Благодаря.

Благодаря, господин Председател. дневният ред за пленарното заседание така, както е приет. Да, вече има разбирателство между парламентарните групи за разпределението на ръководствата на комисиите, но все още не сме готови, поне нашата парламентарна група, с персоналния състав, тъй като колегите, които участват в Председателския съвет, добре знаят, че тази сутрин едва в 8,30 ч. на Председателския съвет разбрахме разпределението и числеността на комисиите. Затова моля, ние работим в момента по персоналния състав на комисиите, да продължим с точката, която е втора, по отношение на Временната комисия. Ако се наложи,

(ИТН): Предвид трогателното слово на Даниел Митов предлагам да дадем на ГЕРБ втора възможност за декларация, тъй като това, което поискаха, то просто не се е състояло. Със същия ефект им предлагам да направят декларация за махането на Тодор Живков – отново със закъснение, тъй като те са изключително големи бързаци в това отношение. И освен това е хубаво, че четат декларация за службите хора, чийто ръководител е бил в силовите структури, които са преименували имената на българските турци. Благодаря.

ал. 5 на Правилника, в който изрично е казано, че само председателят може да прави промяна в дневния ред по време на пленарно заседание. Така че самото гласуване е недопустимо по Правилника. Направете Вие тази процедура, за да може все пак да бъде допустима по Правилника.

Добре. Предлагам Ви точка трета – Избор на постоянни комисии, да бъде разгледана като точка втора от дневния ред за днес, а съществуващата точка втора, която е – Проект на решение за създаване на Временна комисия, да остане като точка трета. Гласуваме предложението, което направих току-що.

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Дами и господа народни представители! Правя предложение за удължаване на работното време до

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Не точно обратно становище, а по-скоро за допълнение. Тъй като така или иначе имаме предвидени точки за днешната програма

за удължаване на заседанието до приключване на точка втора, а именно – Избор на постоянни комисии на Народното събрание.

Поставям на гласуване предложението за удължаване на заседанието до приключване на целия дневен ред за деня, включително и разглеждане на Проекта за решение за създаване на Временна комисия. Предложението беше направено от народния представител Христо Гаджев. Гласували

Радвам се. Радвам се, че сте способен и на такива чувства. Въпросът е в следното: първо, ние боравим с официална информация. Ако Вие сте се разбрали нещо неофициално с началниците си, които и да са те – това вече си е Ваша работа, излезте и го кажете. Това едно. Второ, много от Вас в предизборната кампания обещаваха, че агенти на държавна сигурност няма да бъдат назначавани в държавната администрация и даже се говореше за лустрация. Затова сега трябва да поемете отговорност, да кажете какво мислите по казаното от нас и да се присъедините към нашата позиция. Благодаря

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Преди малко се казаха доста неистини на кое място е била България по класацията на ООН, а не по класация на българска медия или на българска политическа формация. На 29-о място по класацията на ООН по стандарт на живот. В момента по стандарт на живот сме след 60-о място и интересно как през тези тежки и лоши години сме имали образование, в което е нямало неграмотни, в което е имало развита икономика – такава, за каквато в момента можем само да мечтаем?! Какво беше здравеопазването тогава и какво е здравеопазването сега?! (Шум и реплики.) И нека да сме обективни, когато правим тези анализи. Що се отнася до

Депозиран е Проект на решение за избиране на Комисия по бюджет и финанси от народния представител Виктория Василева и група народни представители. Моля някой от вносителите да представи Проекта.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

Благодаря, госпожо Василева. Дискусия по представения проект? Желаещи за изказване? Няма.

Моля за номинации за Комисията. Благодаря, господин Председател. От името на парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ предлагам за членове за Комисията: Венко Сабрутев, Ивайло Шотев, Пламен Шалъфов, Андрей Гюров, Искрен Митев, Венеция Нецова-Ангова, като за заместник-председател предлагам Венко Сабрутев. Благодаря.

Кирил Ананиев, Делян Добрев, Теменужка Петкова, Красимир Вълчев, Ирена Димова и Александър Иванов. За заместник-председател предлагам господин Кирил Ананиев. Благодаря, госпожо Атанасова. От парламентарната група на ДПС? Заповядайте, Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, от името на парламентарната група на „Движение за права и свободи“ за членове на Комисията предлагам народните представители: Йордан Цонев, Петър Чобанов и Байрям Байрям,

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, от името на парламентарната група на „БСП за България“ предлагам професор Румен Гечев за заместник-председател и за членове – Владимир Маринов и Благовест Кирилов. Благодаря. Благодаря. Заповядайте, госпожо Василева. ВИКТОРИЯ ВАСИЛЕВА (ИТН): Благодаря Ви, господин Председател. От името на парламентарната група на „Има такъв народ“ предлагам Кирил Сашев Симеонов и Любомир Антонов Каримански. Предлагам господин Каримански за председател на Комисията. Благодаря Ви. От „Демократична България“ – заповядайте, госпожо Белобрадова.

няма други изказвания. Прекратявам дискусиите. Преминаваме към гласуване на предложените номинации

Депозиран е Проект на решение за избиране на Комисия по конституционни и правни въпроси от народния представител Андрей Гюров и група народни представители. Моля някой от вносителите да представи Проекта.

Благодаря Ви, господин Стефанов. Откривам дискусията по предложения проект. Няма желаещи. Прекратявам дискусията. Преминаваме към гласуване на предложения проект за решение.

Благодаря, господин Председател. За членове на Комисията предлагаме Милен Матеев, Петър Кьосев, Петър Куленски, Стою Стоев, Димитър Гочев, Мирослав Иванов, а за председател на Комисията предлагаме Милен Матеев. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Председател. От името на парламентарната група на ГЕРБ-СДС предлагаме за членове в Комисията: Анна Александрова, Бранимир Балачев, Екатерина Захариева, Стефан Мирев, Дани Каназирева и Николина Ангелкова. За заместник-председател на Комисията предлагаме Анна Александрова. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, госпожо Атанасова. От името на ДПС – заповядайте, господин Цонев. Благодаря Ви, господин Председател. Предложенията на нашата парламентарна група за тази комисия

Благодаря, господин Председател. От името на парламентарната група на „Има такъв народ“ предлагаме за членове на Комисията: Ива Митева Йорданова-Рупчева и Андрей Николаев Михайлов, като предлагаме господин Андрей Михайлов за заместник-председател. Благодаря. „Демократична България“ – заповядайте, госпожо Белобрадова. Благодаря, господин Председател. За членове на Комисията предлагаме господин Атанас Славов и господин Христо Иванов, като за заместник-председател предлагаме Атанас Славов.

Уважаеми колеги, тъй като чухме пет предложения за заместник-председатели, предлагам на първо място да гласуваме членовете и председателя. Единствената номинация беше Милен Матеев. След това ще преминем към гласуване и на заместник-председателите, тъй като те надхвърлят допустимия брой съгласно Правилника. Може да съм объркал. Така. Анна Александрова е предложението на ГЕРБ-СДС; Хамид Хамид... извинявайте, за заместник-председател, нали? Да. Две. Филип Попов – три, Андрей Михайлов – четири, и Атанас Славов.

Да, кратка дискусия, извинявам се.

трябва ли Ви повече време за дискусия? Да преминем нататък и ще се върнем за гласуването тук.

Оттегляте предложението Хамид Хамид за заместник-председател? Добре, благодаря Ви. Така остават четири номинации за заместник-председатели: Анна Александрова, Филип Попов, Андрей Михайлов и Атанас Славов. Моля да гласуваме предложенията.

Депозиран е Проект на решение за избиране на Комисия по икономическа политика и иновации от Мартин Димитров. Моля вносителят да представи проекта.

Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа! „Проект! РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по икономическа политика и иновации Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на

от парламентарната група на ГЕРБ-СДС, 2 от парламентарната група на „Движение за права и свободи“, 2 от парламентарната група на „БСП за България", 2 от парламентарната група на „Има такъв народ",

Благодаря Ви, господин Димитров. Откривам дебата по предложения проект. Няма изказвания? Закривам го. Преминаваме към гласуване на Проекта.

Благодаря, господин Председател. От името на парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ предлагаме за членове: Александър Ракшиев, Искрен Митев, Деница Симеонова, Михал Камбарев, Виктор Насър, Венеция Нецова-Ангова, а за заместник-председатели предлагаме Александър Ракшиев и Искрен Митев. Благодаря Ви.

Благодаря, господин Председател. От името на ГЕРБ-СДС предлагаме за членове в Комисията по икономическа политика да бъдат избрани: Александър Иванов, Томислав Дончев, Жечо Станков, Десислава Трифонова и Румен Христов, като Александър Иванов предлагаме за заместник-председател. И моля само колегите да внесат уточнение дали предложиха двама заместник-председатели от парламентарната група на „Продължаваме Промяната“. Благодаря.

Добре. Нека да продължим нататък сега. От името на ДПС?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 от името на „Движение за права и свободи“ в тази комисия предлагаме: господин Йордан Цонев, госпожа Адлен Шевкед и госпожа Небие Кабак, като госпожа Адлен Шевкед я предлагаме за заместник-председател и ще се аргументирам защо. Колеги, в това Народно събрание е имало период, в който е имало парламентарни групи от по 134 членове 137. Имало е период, в който е имало парламентарни групи със 120 членове на група. Имало е период, в който е имало парламентарни групи със 117 членове в групата. Такова нещо не е било да има по двама заместници от управляващите или председател и заместник, като опозицията да не участва в ръководства на комисии. Това ни е основният аргумент, по който ние предлагаме заместник-председател в Комисията и не считаме, че е добра практика да се заемат всички ръководни позиции от управляващата коалиция, а още по-лоша е идеята от една от групите от управляващото мнозинство да се заемат заместникпредседателските места. Иначе можете, колеги, да решавате каквото си искате. Явно идеята Ви е да решавате и вместо другите парламентарни групи. Благодаря Ви. Промяната): Съвсем накратко, господин Председател – процедура. Благодаря Ви за отношението, господин Карадайъ. Оттегляме предложението ни за заместник-председател да бъде Искрен Митев. Искрен Митев го оттегляте? Добре, благодаря. „БСП за България“ – заповядайте, господин Свиленски. Благодаря, господин Председател. От името на „БСП за България“ предлагам Петър Кънев за заместник-председател и професор Румен Гечев за член. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря. От името на „Има такъв народ“? Благодаря Ви. „Демократична България“? Благодаря Ви, господин Председател. За Комисията предлагаме Мартин Димитров и Петър Маринов, като Мартин Димитров го предлагаме за председател на Комисията. Благодаря Ви.

Колеги, откривам дискусията по предложените номинации. Закривам дискусията по предложените номинации. Преминаваме към гласуване.

представители: за 215, против и въздържали се няма. Предложението е прието. Депозиран е Проект на решение за избиране на Комисия по енергетика от Андрей Гюров и група народни представители. Заповядайте да представите Проекта.

Закривам дискусията по представения проект. Моля да го гласуваме.

Благодаря, господин Председател. От името на ГЕРБ-СДС предлагаме за членове на Комисията да бъдат избрани: Делян Добрев, Теменужка Петкова, Жечо Станков, Александър Ненков и Росица Кирова, като Делян Добрев предлагаме да бъде заместник-председател на Комисията по енергетика. И извън това предложение, господин Председател, тъй като чухме номинацията на „Продължаваме Промяната“ за господин Рибарски, може би е удачно след гласуването и избора на членове и ръководство на Комисията по енергетика да прекратим предсрочно Временната комисия, която господин Рибарски също оглавява, защото – само напомням на колегите, в Комисията по енергетика има подкомисия, която пряко е ангажирана с работата на КЕВР. Считам, че много по-удачно ще бъде решенията, които се вземат по отношение на енергийната криза, да се вземат в подкомисията и съответно постоянната такава. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ:

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! От името на парламентарната група на „БСП за България“ предлагаме народните представители Драгомир Стойнев и Емил Георгиев. Благодаря. „Има такъв народ“. Благодаря Ви. „Демократична България“?

Депозиран е Проект на решение за избиране на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление от Андрей Гюров и група народни представители. Заповядайте да представите Проекта. Благодаря, господни Председател. „Проект! РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на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

Благодаря, господин Стефанов. Откривам дискусията по представения проект. Закривам дискусията по представения проект. Моля да го гласуваме.

От името на парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ предлагаме за членове на Комисията: Настимир Ананиев, Йордан Терзийски, Юлия Иванова, Богомил Петков, Лозко Лозев, Димитър Ташев. За председател предлагаме Настимир Ананиев, а за заместник-председател – Йордан Терзийски.

Благодаря Ви, господин Председател. От името на парламентарната група на „Има такъв народ“ за членове на Комисията по регионална политика предлагаме Снежанка Райчова Траянска и Георги Станчев Георгиев, като Георги Георгиев предлагаме за заместник-председател. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря. От името на „Демократична България“? Благодаря Ви, господин Председател. От името на „Демократична България“ за член на Комисията предлагаме господин Мартин Димитров.

Депозиран е Проект на решение за избиране на Комисия по външна политика от Андрей Гюров и група народни представители. Заповядайте да представите Проекта.

Благодаря, господин Председател. От името на парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ предлагам за членове на Комисията: Венцислава Любенова, Атанас Михнев, Радослав Василев, Александра Корчева, Борислав Антонов, като за председател на Комисията предлагаме Венцислава Любенова, а за заместник-председател – Атанас Михнев.

Благодаря, господин Председател. От името на парламентарната група на ГЕРБ-СДС предлагам за членове на Комисията: Екатерина Захариева, Даниел Митов, Гюнай Хюсмен и Павел Христов. Екатерина Захариева я предлагаме и за заместник-председател.

Благодаря, господин Председател. От името на парламентарната група на „Движение за права и свободи“ за членове предлагам госпожа Имрен Мехмедова и господин Станислав Анастасов, като господин Станислав Анастасов предлагаме за заместник-председател. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! От името на парламентарната група на „БСП за България“ предлагам Кристиан Вигенин и професор Георги Михайлов. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Благодаря. От „Демократична България“?

Благодаря. От името на парламентарната група на партия ВЪЗРАЖДАНЕ? От името на парламентарната група на партия ВЪЗРАЖДАНЕ предлагам за член на Комисията Ангел Георгиев, него и за заместник-председател.

Депозиран е Проект на решение за избиране на Комисия по въпросите на Европейския съюз от Андрей Гюров и група народни представители. Заповядайте, господин Стефанов, да предложите Проекта.

Благодаря, господин Председател. От името на парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ за членове предлагам Деница Симеонова, Александра Милчева, Снежана Апостолова, Екатерина Димитрушева, Гергана Данева. За заместник-председател предлагаме Деница Симеонова.

Благодаря, господин Председател. Парламентарната група на ГЕРБ-СДС предлага членове на Комисията по въпросите на Европейския съюз да са: Томислав Дончев, Деница Николова, Христо Гаджев и Десислава Трифонова,

Парламентарната група на „Движение за права и свободи“ предлага на народните представители да изберат за членове на Комисията народните представители Ализан Яхова и Марио Рангелов, като господин Рангелов предлагаме за заместник-председател на Комисията. Благодаря, господин Хамид. От името на „БСП за България“? Заповядайте, господин Зафиров. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги! От името на парламентарната група на „БСП за България“ предлагам за членове на Комисията народните представители Кристиан Вигенин и Драгомир Стойнев, като предлагаме господин Драгомир Стойнев за председател на Комисията. Благодаря Ви. От името на „Има такъв народ“? Благодаря Ви. „Демократична България“?

Закривам дискусията. Моля да преминем към гласуване.